obenem pa tudi kot strokovni delavec na področju socialnega varstva; sem diplomirani pravnik in imam opravljen strokovni izpit, tako lahko delam tudi kot strokovni delavec. Ta država, ta Vlada nikakor nikoli ne želi demontirati socialnega sistema, nikoli. Enako velja tudi za denarno socialno pomoč, o kateri teče danes razprava. Odločitev o izplačilu denarne socialne pomoči v naravi je in bo – je in bo – ostala stvar strokovne presoje. Center za socialno delo odloča o denarni socialni pomoči, upoštevaje namen denarne socialne pomoči, zato pravimo, da center odloča po prostem preudarku. In pri istem dejanskem stanju izbere takšno odločitev, ki je z vidika namena denarne socialne pomoči najbolj smotrna. Že danes lahko odloči, ali se prizna denarna socialna pomoč v denarni ali naravni obliki. Zgolj za konkretne primere, ne obiskovanje pouka ali obstoj dolga, ki ga upnik ne more izterjati, se določi obvezno izplačilo denarne socialne pomoči v naravi, poudarjam, pri čemer pa center za socialno delo še vedno centru, še vedno ostaja prosti preudarek, da glede na okoliščine primera presodi kakšna oblika izplačila v naravi je za konkretni primer najbolj ustrezna. Torej način izplačila denarne socialne pomoči v naravi že poteka, in sicer zakon primeroma določa, da se le-ta izplača v obliki bonov, naročilnice, plačila računov in podobno, torej se ne odvzame denarna socialna pomoč, ostaja in se izplačuje na način, ki je najbolj primeren za družno. Kar se tiče otrok smo že pri Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih predstavil kaj se je dogajalo zadnja dva, tri leta na področju izplačil oziroma spodbujanja družinske politike in starševskega varstva. Kar se tiče posvojitve mislim, da ni tema današnjega zakona, o katerem danes razpravljamo, bom pa lahko, ko bo tisti zakon v obravnavi, tudi pojasnil, da to navajanje ni točno. In čisto za konec, bom še enkrat ponovil kar sem pri prejšnjem zakonu.

da se bo število zaposlenih strokovnih delavcev povečalo za približno 10 %, in sicer delamo to v soglasju s stroko in na način, da bomo pravično razdelili te strokovne delavce. Tam kjer je večja potreba, tam kjer je večji manko tam jih bo več prišlo. Tako, da težko pristajam na tezo, da se demontira socialni sistem, da se pozablja na stroko in da se odloča kar tako po nekem avtomatizmu sem ter tja. Socialna stroka ostaja socialna stroka, kot sem rekel sem tudi sam strokovni delavec na tem področju in bog ne daj, da bi lahko kot državni sekretar nekdo, ki dela na ministrstvu delal proti lastni stroki, proti samemu sebi, torej ne, mi podpiramo razvoj socialne stroke, seveda pa na koncu moramo pa tudi vedeti za pravico, za človekovo pravico je tudi odgovornost, oboje obstaja v sistemu človekovih pravic, pravice in odgovornosti za ene in za druge. Hvala. Hvala lepa. Repliko ima gospod Primož Siter. **PRIMOŽ SITER (PS Levica):** Hvala lepa. Glejte, jaz rad socialno politiko oziroma vprašanje socialne politike gledam skozi oči človeka, ker v končni fazi človek je končni prejemnik oziroma naslovnik socialne države. Tako, če je dolg plačila za recimo smeti ali odvoz smeti ali pa komunalo ali pa plačilo elektrike nastal in to v družinah, ki imajo skromne prejemke, ker ni bilo denarja, ker je bilo treba odločiti se za elektriko ali kruh. Kaj če se denar dejansko rabi za hrano, rabi za bencin, avtobus do službe, za, ne vem, šolo v naravi za otroka, ali boste taki mamici odvzeli, tisti del socialne pomoči, ki jo prejema in bo morala na CSD nositi račune, dokazila za račune za neke storitve, ki jih ne more v naprej plačati zato, da otroku ne otroku ne more dati dva evra za sladoled? To so primeri o katerih je treba govoriti, case bx case, zato je nujno potrebno, da so tukaj socialni delavci glavni player, kolegice in kolegi, spoštovani državni sekretar, glavni player, ki imajo karte v rokah, ker poznajo situacijo na terenu.

upošteva potrebe posameznika in tako naprej. Zato obstaja tudi en inštitut, a veste, izredna denarna socialna pomoč, ko jo lahko center da v primeru nemožnosti plačila. Navedli ste recimo položnico za elektriko. Ja, ali pa se je pralni stroj pokvari. Ko ne more nekdo plačati tega, gre na CSD in dobi izredno denarno socialno pomoč dvakrat letno. In pridejo z računi za elektriko plačati zato, ker je recimo poračun elektrike. Pride s tem in se iz tega naslova lahko plača. Je pa socialna država vedno seveda, vemo, del sociale, del celovite socialne politike, ta je pa povezana tudi z gospodarsko politiko. In zmoremo kot zmoremo. O tem se pa lahko seveda veliko razpravlja, do kje je sposobna ta država kriti te potrebe na področju socialnega varstva vsega prebivalstva. Ampak še enkrat, socialna država obstaja tudi za pomoč ljudem v izrednih situacijah. Poračun elektrike slučajno, ker so tukajle kolegi iz MZI-ja, govorimo letos o podražitvah, ja, obstaja možnost. Potem je pa še kaj drugega, kot sem rekel. Zato je res izredni, izredni ukrep na koncu poti ta plačilo v naravi denarne socialne pomoči, pa še enkrat, potem ko strokovni delavec na centru za socialno delo oceni. Hvala lepa. zakon in t.i. krinko socialne reforme, ne morem mimo tega, da pač ta zakon odraža eno desničarsko politiko, ki gradi na delitvah na podlagi rase, vere, narodnosti, in se pod krinko socialne reforme sprejemajo zakonska določila, ki so usmerjena proti točno določeni skupnosti, ki pač živi v enih težkih okoliščinah in v prostoru tudi zaradi tega povzroča konflikt in nelagodje. In ta zakon to seveda odraža in naslavlja določena številna negativna čustva in predsodke, ki pravijo, da je treba te ljudi kaznovati. In to se s tem zakonom seveda vpeljuje. Jaz bi si želel predvsem, da bi se mi v Sloveniji pogovarjali o tem, kaj je treba narediti, kaj lahko naredimo, da izboljšamo socialno stanje ljudi, še posebej tistih najbolj ranljivih. Med njimi so tudi upokojenci, ki si seveda zaslužijo dolgotrajno oskrbo. In jaz bi si želel, da bi mi razpravljali o tem, kako bomo plačali to dolgotrajno oskrbo, kje bomo zagotovili sredstva, kakšen bo obseg pravic. Za to se v SAB-u zavzemamo, ne pa da sprejemamo take zakone, ki so predvsem všečni in naslavljajo tista najbolj negativna človeška čustva. Druga zadeva je seveda tudi, kako se bodo v prihodnosti izplačevale pokojnine. Za to potrebujemo demografski sklad, v katerega se bodo stekali tudi prihodki od koncesij in prihodki iz sečnje gozda, ki je naše narodno bogastvo. O tem bi morali razpravljati. O tem, kako se bodo sredstva v demografskem skladu akumulirala in kako bo ta generacija, ki je to premoženje ustvarila, lahko iz tega tudi črpala sredstva in imela v prihodnosti zagotovljene pokojnine. To so naše prioritete. In v SAB-u smo ponosni, da smo zagotovili brezplačni medkrajevni avtobusni prevoz in javni prevoz, železniški prevoz in to upokojenci koristijo. Dvignili smo odmerni odstotek, skrajšali prehodno obdobje. Na tak način se rešujejo socialni problemi. Ne pa da se rešujejo za nazaj z raznimi boni in dajatvami in se ne ukrepa takrat, ko opozicija opozori, da cene energentov rastejo. Mi smo že jeseni opozorili, da bo treba reagirati. Tudi takrat bi država lahko zmanjšala DDV, odpravila odpravila različne dajatve, sedaj pa nekako retroaktivno, neselektivno tudi kriptomilijonarjem podarja odpis omrežnine. A si vi predstavljate, kaj se dogaja? Odpis

To ni politika, za katero se mi zavzemamo in ta politika vodi v razkroj socialne države in glede na to, da Vlada sprejema in je predlagala različne davčne razbremenitve predvsem tiste najbogatejših ni pa povedala kako bo plačala pokojnine, kako bo zagotovila socialno varnost, potem vidimo kam gre ta predlog zakona, ki vse te pravice ukinja ali pa omejuje in glede na to, in glede na to, da imamo velik strukturni primanjkljaj 3 milijarde evrov. Popotnica ni dobra, nas bo bolela glava, zaradi vseh teh ukrepov, ki so nesocialni in vodijo v pot razkroja naše močne socialne države, zato je pomembno, da greste vsi 24. aprila na volitve in zaupate glas stranki SAB, ki je močno socialna liberalna stranka.

pred kratkim rekli, da je človekove pravice si potrebno prislužiti. Mislim, da je to zelo zelo sporno. Človekove pravice slehernemu državljanu in državljanki pripadajo od rojstva in jih v vsakem primeru pač mora imeti in to vrstno razlaganje glede človekovih pravic je absolutno nedopustno. Sedaj pa, če se smem dotakniti še te tako vaše mini socialne reforme, ki bi rekel, da je prej antisocialna reforma kot socialna reforma. Ta dva zakona absolutno uničujeta princip pravičnosti. Razvrednotiti želita princip pravičnosti in solidarnosti. Poglejte ob vsem tem dobesedno stresanju denarja za vse mogoče predvsem prijatelje Janeza Janše sedaj šparati na najranljivejših to je absurd in to je res – ponavljam še enkrat – absolutno razvrednotenje dosedanje socialne politike in neki neoliberalni pogled na razumevanje države in socialnih politik, ki delujejo na principu kaznovanja in to po avtomatizmu. Povejte mi kakšno vezo ima prejemanje denarne socialne pomoči s tem ali eden otrok pride na šolo ali ne ali obiskuje osnovno šolo ali ne. Se pravi, kaznovali bi, zaradi tega, ker neki otrok pač ne obiskuje zgledno osnovne šole celotno družino in to družino, ki potrebuje ta DSP za preživetje ne za neki luksuz. To je res nedopustno in zavržno in ob tem, da ne izpostavljam tega, da je ponovno bila strokovna javnost proti tovrstnim rešitvam, da ni potekal nikakršen dialog, da je Zakonodajno-pravna služba v Državnem zboru kritično ocenila te zakonske rešitve, da pa se sklicujete na neko demagoško javno mnenjsko raziskavo. Vemo vsi kako to poteka: Ali ste za to, da se denarna socialna pomoč razdeljuje pravično? Demagoško in zavajajoče vprašanje. skratka, tovrstna socialna reforma oziroma antisocialna reforma je škodljiva za državo. Sprejemate jo tik pred volitvami, ker očitno ocenjujete, da to vašemu volilnemu telesu koristi. Jaz verjamem, da bo Državni zbor zbral toliko modrosti, da tovrstnih sprememb ne bo podprl. Absolutno Socialni demokrati in levi del tega Državnega zbora popolnoma drugače razumemo socialno politiko kot vi. Tovrstna reforma je korak nazaj, korak konservativizma in korak v razgradnjo socialne države. Dali bi pa tistim kot ste rekli državni sekretar,

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nikoli in nikjer v svojem dosedanjem strokovnem delu nisem rekel, da se je treba človekove pravice prislužiti.

Poglejte moj CV, pa boste videli, da imam v zbirki virov, publikacij čez 250. Večina jih je o človekovih pravicah, povezanih z življenjem invalidov. Sem soavtor nekih predlogov, tudi za spremembo Ustave, sem bil v strokovni skupini, ko se je pripravljala zadnja sprememba Ustave 62.a člena, in zato, da, nikoli nikjer človekove pravice prislužiti. Človekove pravice so dane. Imajo pa na drugi strani tudi odgovornost. In seveda je to tudi del socialne politike, pravica-odgovornost. To pa je dejstvo. In to bo vsakdo, teoretik, ki dela na področju človekovih pravic, to tudi zelo jasno povedal. S tem, da bo še nekaj zelo jasnega, seveda različno je treba obravnavati različno, glede na stopnjo različnosti. To je tudi že od starih Grkov znana resnica. In, samo toliko sem želel pojasniti. Hvala.

Gospod državni sekretar, generalna direktorica Direktorata, kolegice in kolegi. Kar zadeva amandma, ki smo ga vložili k 4. členu, kot je že povedala kolegica, ki je nosilka tega zakona, gre za amandma, s katerim na predlog, pravzaprav priporočilo Zakonodajno-pravne službe, preoblikujemo člen na način, da opredelimo pojem aktivnega reševanja socialne problematike. Zelo preprosto. Kar se tiče socialne politike, je naša ocena, da je najboljša socialna politika tista, ki ustvarja okolje, gospodarsko, poslovno okolje, kjer je možno relativno enostavno ustanoviti novo delovno mesto, nova delovna mesta, in to takšna z visoko dodano vrednostjo, z visoko produktivnostjo, z visoko plačo, če hočete. Zato je, kot je že povedal gospod državni sekretar, ekonomska politika in socialna politika sta zelo povezani. In povsem normalno je, da moramo imeti dobro ekonomsko politiko, da bomo lahko finansirali socialno državo. Zdaj, kolegu, ki je rekel, da je besen, ne bom odgovarjal, ker bes nima mesta tukaj v Državnem zboru. Kar se tiče pa jih očitkov, sem se tukaj našel, gospod Starović rad opozori na mojo izjavo: »Evropa bo krščanska, Slovenija bo krščanska.« Jaz samo citiram Roberta Šumana, saj ga poznate. In ne govorim pa o religiji, govorim pa o vrednotah. Ampak to zdaj ni tema. Tema je socialni paket oziroma paket socialne zakonodaje, s katerim ljudem vračamo zaupanje v sistem socialnih transferjev in socialne države. Pravičnejši sistem. Tu smo pa skupaj. Pravičnejši sistem socialnih transferjev je možen. Če ne bi bilo tega aksioma, potem se mi tudi ne bi podajali v spremembo te prepotrebne, prepotrebne spremembe te zakonodaje. Kaj nam govorijo ljudje na terenu? Na terenu nam ljudje pogosto izražajo nejevoljo, ker zaznavajo velike anomalije v sistemu socialnih transferjev. Nekateri pravijo, odvisno od narečja oziroma od pokrajine, nekateri pravijo: »Boljše socialc, kot minimalc.« Kar pa pomeni, da želijo povedati, da se v Sloveniji ne splača delati. Obstajajo izračuni na Ministrstvu in tako naprej, da dejansko na žalost to v veliki meri drži, da se v Sloveniji ne splača delati. Delo pa mora biti vrednota. Mora biti vrednota. In prav to v Novi Sloveniji močno poudarjamo, in v tej smeri, tudi v skladu z našim programom, delujemo. Delo osrečuje, delo osvobaja, delo nas izpolnjuje. In naša dolžnost kot zakonodajalca je, da anomalije, ki jih zaznamo pri izvajanju nekih zakonov, v tem primeru anomalije v sistemu socialnih transferjev, ki so že leta prisotne, odpravimo in vzpostavimo pravičnejši sistem socialnih transferjev. predvsem s strani naše najhujše politične konkurence so seveda dobrodošle, to samo kaže, da v državi demokracija deluje. Deluje tako, da je ta zakon Konkretno na odboru dobil podporo z rezultatom 9 proti 1. Zdaj, če bi bilo 9 proti 0, bi bilo že malo kičasto. Demokracija je tako malo, nekdo pač mora biti proti. To je povsem normalno. Vsi imamo na določene zadeve, na določena / nerazumljivo/ vprašanja različne poglede, ampak kritike, da uničujemo socialno državo, kar danes tukaj poslušamo, da uvajamo kaznovalno politiko, to ostro zavračamo. Govorilo se je kar, je kaznovalna politika, nihče pa ni povedal koga in na kakšen način kaznujemo. Lepo vas prosim, drage kolegice in kolegi! In ja, res je, naredili smo pomembno, lahko se kdo s te agencije dela norca, ki je merila utrip pri ljudeh, ki je merila oziroma ljudi spraševala kaj mislijo o socialni politiki in lahko povem, da predlagane spremembe v veliki meri podpirajo državljanke in državljani. Opravili smo namreč raziskavo, ki izraža izjemno visoko podporo predlaganim zakonodajnim spremembam. Tisti, ki mu želel, mu lahko te materiale tudi posredujem. Več kot 90 % anketirancev podpira predlog spremembe zakonodaje, ki omejuje zlorabe pri sprejemanju denarne socialne pomoči. Zdaj pa tako. Ali so zlorabe? Ja, so zlorabe. Ali jih moramo kot zakonodajalec odpraviti? To je naša dolžnost. Gre vendarle za javni denar, ki se ga zlorablja. Na tem mestu moram, se moram tudi, zdaj se je vrnil gospod državni sekretar, se mu moram tudi opravičiti, ker so na njega letele preveč grobe kritike, kolegice in kolegi. Nekdo, ki dela v sistemu socialnega varstva, se ukvarja z invalidi praktično celo življenje in potem tukaj na eni zadnjih sej v tej sestavi Državnega zbora dobi take kritike, avtor mnogih zakonov, spremembe Ustave, strokovnih članov, itn., majčkeno olike bi pa ne škodilo. In prav tako, če nadaljujem z raziskavo javnega mnenja, dve tretjini anketirancev se strinja z ukrepom, da se brezposelnim osebam, ki niso aktivni pri iskanju zaposlitve, ki niso aktivni pri iskanju zaposlitve ali prenehajo izpolnjevati druge zahtevane pogoje, ukini denarna socialna pomoč. Ja, grobo se sliši. Zdaj pred volitvami bi lahko rekli ne, ne, tem se da še več. Ljudje se ne strinjajo. Dve tretjini je proti temu, da je treba to malverzacijo preprosto odpraviti. Tako da, ni nobene kaznovalne politike. Še to, in še enkrat, če otrok ne nadaljuje šolanje osnovne šole, ki je obvezna, potem se ena tretjina otroškega dodatka enostavno odvzame, ker je tako otroški dodatek strukturiran. Ena tretjina za izobraževanje, dve tretjini za preživetje. A vi plačate malarja, ki vam, vašega stanovanja ne popleska. Ne, ne plačate. No ja, mogoče kdo. Jaz ne. in še očitek o konservativizmu. Jaz sem vesel, če mi kdo pravi, da sem konservativen. Kar se tiče vrednot, ja. Kar se tiče gospodarstva, sem liberalec.

za besedo. Ampak, ker me je že izzval gospod kolega, je pozabil povedati ali pa Slovenije ne bo, če ne bo krščanska. Njegovo izjavo ponavljam

Hvala lepa. Če ni več interesa za razpravo, jo zaključujem. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo ali četrtek naslednji teden v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, cenjeni visoki gostje in moji strokovni sodelavci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, o katerem danes odloča Državni zbor, je bil pripravljen na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju upravnih in drugih nalog, pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v sodnih postopkih ter na podlagi pripomb strokovne in druge javnosti. Pri uporabi v letu 2010 sprejetega Zakona o rudarstvu se je namreč pokazalo kar nekaj napak in notranjih neskladij, neskladij z drugimi predpisi, nekatera področja pa so bila pomanjkljivo urejena ali pa sploh niso bila urejena. Pretežni del teh pomanjkljivosti se je odpravilo že s predhodnimi novelami, s to novelo pa se odpravlja naknadno ugotovljene pomanjkljivosti. Poglavitne spremembe, ki jih torej prinaša predlagana novela zakona, so: da se dodatno uvaja definicije nekaterih pojmov; da se ureja posebne primere podaljšanja rudarske pravice in koncesije; da se uvaja sodobna, digitalna spletna aplikacija Rudarska knjiga; da se prepoveduje hidravlično lomljenje za namen pridobivanja ogljikovodikov ali, kot radi rečemo, fracking. Pristojnost nosilca urejanja prostora za področje rudarstva za občinsko prostorsko načrtovanje se z ministrstva prenaša na Geološki zavod Slovenije. Ureja se plačilo nadomestila za pridobljeno mineralno surovino pri sanaciji nelegalnega kopa za primere, ko rudarska pravica in koncesija za izkoriščanje prenehata pred izvedbo sanacije pridobivalnega prostora. Dodatno se ureja področje prenosa rudarskih pravic v primeru stečaja koncesionarja. Dodatno se ureja nekatera vprašanja v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice. Regulira se področje pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del in gradnji gozdne infrastrukture. Na novo se ureja področje popolne in trajne opustitve izvajanja rudarskih del. Dodatno se ureja področje reguliranih poklicev v rudarstvu. Na novo se opredeljujejo nekateri prekrški, ki jih je zakon v preteklosti izpustil. Dodana je pravna podlaga za financiranje monitoringa in vzdrževanja trajnih jamskih objektov po zaprtju premogovnikov in črtana so določila o ustanovitvi rudarskega sklada, ki nikoli ni zaživel. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu tako v danem trenutku predstavlja kar najboljši konsenz med gospodarskim vidikom izkoriščanja mineralnih surovin,

Hvala za besedo. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu odpravlja različne pomanjkljivosti Zakona o rudarstvu iz leta 2010 in njegovih kasnejših novel. Z opredelitvijo pojma hidravličnega lomljenja kamnin se odpravlja pravna praznina, ki je omogočala, da se je do sedaj takšna tehnologija v praksi izvajala že preko 50 let, ni pa bila regulirana.

Predlog zakona omogoča podaljšanje rudarske pravice in koncesije za območje celotnega pridobivalnega prostora, vendar pa se znotraj pridobivalnega prostora dopušča posege samo na tista zemljišča za katere ima koncesionar lastninsko pravico ali sklenjen pravni posel z lastnikom. Prav tako se s predlogom zakona pristojnost nosilca urejanja prostora za področje rudarstva za občinsko prostorsko načrtovanje prenaša iz Ministrstva za infrastrukturo na Geološki zavod. Zaradi napredka na področju računalništva se na novo definira pojem in vsebinska rudarske knjige. Tako je po novem rudarska knjiga spletni računalniški program, ki ga sestavljajo zbirka rudarskih podatkov, evidence in različne aplikacije za pripravo in oddajo vlog ter obrazcev predvidenih s tem zakonom. Spletna rudarska knjiga se namreč sproti dograjuje, redno se posodabljajo podatki, razvijajo pa se tudi novi moduli z evidencami, vlogami, priglasitvenimi obrazci in tako dalje. Z novo ureditvijo se bo bistveno poenostavil postopek opustitve izkoriščanja kadar se bo izkoriščanje zaključilo v skladu s koncesijsko pogodbo in tudi v primerih ko se zaradi različnih razlogov opušča izkoriščanje na posameznih delih pridobivalnega prostora, kamor koncesionar ni posegel in so ostali v naravnem stanju, hkrati pa je ustrezno uredil postopek za primer predčasne opustitve izkoriščanja. Novi Sloveniji – krščanski demokrati smo zadovoljni, da se z novelo zakona vsebina vloge za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje poenostavlja in racionalizira. Tako bo po novem koncesionar moral k vlogi priložiti samo rudarske projekte, po katerih je izvajal izkoriščanje in opustitev izkoriščanja, se pravi projekte s katerimi že razpolaga ter potrebne izjave in dokazila, da so izvedena v skladu s projektno dokumentacijo. Zaradi vseh pozitivnih novosti, ki jih novela zakona uvaja bomo poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu soglasno podprli tudi v tretjem branju. Hvala. Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, državni sekretar, kolege poslanke in poslanci! Danes je pred nami sklepno dejanje pri obravnavi Zakona o rudarstvu, zakona, ki smo ga imeli v tem mandatu na mizi že večkrat. V večini je šlo za predloge opozicije, tokrat obravnavamo vladni predlog. Ta naslavlja različna področja. Med drugim se opredeljujejo nekateri novi pojmi, določanja nadomestilo za pridobljeno mineralno surovino, za zavezance sanacije nelegalnega kopa, jasneje pa se urejajo tudi nekatera vprašanja povezana z ugasnitvijo rudarske pravice in pridobivanjem mineralnih snovi ob izvajanju javnih del. Rudarstvo je pomembna gospodarska panoga, zato je bistveno, da gre njegovo urejanje z roko v roki z dejanskim dogajanjem v praksi in da se krovni zakon prilagaja v skladu s pomanjkljivostmi, ki jih je praksa pokazala. Le tako lahko panoga glede svoje učinkovitosti na najvišji ravni in najmočnejša in vemo, da le močno gospodarstvo vodi v močno socialno državo, višje plače in višje pokojnine. Številne rešitve, ki jih predlog prinaša je vseboval že zakon, ki je nastal v času ko je ministrstvo vodila naša predsednica mag. Alenka Bratušek. Gre za spremembe povezane z upravljanjem z mineralnimi surovinami, nekatere tudi zato, ker je njihovo neustreznost razkrila praksa. razkrila praksa. Je pa med tedanjim zakonom in to različico, ko smo jo v poslanske klopi prejeli januarja velika razlika. Predlog iz leta 2019 se namreč ni dotikal izjemno perečega področja zadnjih let frackinga. Veseli nas, da smo v zakonodajnem postopku dosegli konsenz in da bo fracking po zadnjem glasovanju o zakonu v Sloveniji resnično in v celoti prepovedan. Škodljivost te tehnologije namreč prepoznava vedno večji del Evrope. In to, da je škodljiva, ni predpostavka temveč dejstvo. Njene posledice se kažejo v različnih posledicah za okolje. V tujini beležijo bisezmične aktivnosti, posedanje, onesnaženje vode, če navedem le nekatere. Veseli nas torej, da smo se poslanci koalicije in opozicije poenotili. Borba za prebivalstvo severovzhodne Slovenije, ki smo jo bili celoten mandat, je obrodila sadove. Predlog zakona bomo poslanci Poslanske skupine SAB podprli. Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar s sodelavcem, kolegice in kolegi. Novela Zakona o rudarstvu, ki je danes v sklepnem delu zakonodajnega postopka, odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona ter odpravlja administrativne ovire. Predlog zakona tako zagotavlja podlago za enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami in omogoča podaljšanje obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje. Uvaja tudi poenostavitev in boljšo regulacijo postopkov s področja opustitve izkoriščanja. Nadalje predlog natančneje ureja področje opravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu in področje inšpekcijskega nadzorstva. Predvideva tudi učinkovitejše ukrepanje v primeru nelegalnih kopov in ustvarja boljše pogoje za zmanjševanje sive ekonomije. Novela nadalje prenaša pristojnosti nosilcev urejanja prostora za prostorsko načrtovanje na lokalnem nivoju z ministrstva, pristojnega za rudarstvo, na Geološki zavod Republike Slovenije. Na novo sta opredeljena pojem in vsebina rudarske knjige, dodana je možnost vključitve različnih evidenc ter različnih aplikacij za pomoč pri vlaganju vlog, priglasitvi osnov za odmero rudarske koncesnine in sredstev za sanacijo, poročanje o zalogah in virih in podobno. Veseli nas, da se podobna poenostavitev postopkov na osnovi digitalizacije uvaja na več področjih in tudi danes obravnavani zakon ni izjema. Odprava administrativnih ovir je pomemben vidik izboljšanja kvalitete življenja državljank in državljanov Republike Slovenije. Predlog zakona sicer ureja še kar nekaj razmerij. Razprava tekom zakonodajnega postopka pa se je osredotočala predvsem pa prepoved hidravličnega lomljenja za pridobivanje ogljikovodikov. Zadovoljni smo, da smo dosegli konsenz in tako v celoti prepovedali tovrstno izkoriščanje tal, ki lahko predstavlja nevarnost za okolje in za državljane. V Poslanski skupini DeSUS smo že vseskozi opozarjali, da je tovrstna prepoved nujna predvsem v luči pravice do zdravega življenjskega okolja prebivalcev na področjih, kjer bi se takšni posegi lahko izvajali. Pozdravljamo odločitev poslank in poslancev, ki smo se ji pridružili tudi poslanci Poslanske skupine DeSUS, da se metoda v celoti prepove. Tekom zakonodajnega postopka je bilo sprejetih veliko dopolnil, ki so pripomogla k izboljšanju samega besedila členov zakona. Menimo, da zato zakon ustrezno odgovarja na potrebe rudarstva, ki je pomemben dejavnik družbenega razvoja. Zato ga bomo poslanci Poslanske skupine DeSUS

Lep pozdrav vsem prisotnim. Bližajo se državnozborske volitve, zato je prav, da se še v tem mandatu obravnava zadnja, torej tretja obravnava obravnavanega predloga. Menimo, da predlog zakona prinaša dobre rešitev za naše državljanke in državljane ter tudi za okolje. S številnimi vloženimi amandmaji so se popravile določene anomalije oziroma pomanjkljivosti, ki so se pokazale tekom prvega in drugega branja predloga Zakona o rudarstvu. Slovenska nacionalna stranka se je krčevito borila za popolno prepoved frackinga oziroma hidravličnega lomljenja. Na perečo in aktualno temo rudarstva, frackinga je bilo prelitih že veliko besed ravno v tem hramu demokracije, a kaj ko izid glasovanja temu ni bil naklonjen kot bi si želeli.

Zakon je tudi dvignil veliko prahu med raznimi deležniki, ki med drugim ni vseeno, da bi tujci vrtali po našem Prekmurju. Slovenski nacionalni stranki trdno stojimo za prepričanjem, da freakinga v naši deželi izpod Alp ne sme biti, kajti na prvo mesto dajemo varnost in zdravje državljank in državljanov Republike Slovenije. Ravno tako nam je še kako mar za naše živali, okolje in naravo, ki nas obdaja in nam daje navdih dan za dnem. Za naše naslednje generacije želimo, da hodijo po trdni zemlji, pijejo neoporečno vodo in dihajo čisti zrak. Vse to bodo lahko imeli naši nadaljnji rodovi, če bomo imeli pametno politiko, ki bo znala reči odločen ne freakingu. Na žalost živimo v času, ko se moramo odločiti in dati na tehtnico denar ali naše zdravje. Menimo, da Slovencem več pomeni čisto okolje kot pa umazan tuj denar. Že same podnebne spremembe bodo krute za naše človeštvo, zato poskrbimo vsaj za našo podtalnico, vodonosnike, da vanje ne pridejo škodljive kemikalije. Da o morebitnih potresih niti ne izgubljam besed kajti v Sloveniji vsaj drugi, tretji dan nekje trese sicer ne veliko pa vendar človek nima dobrega občutka, ko zazna oziroma sliši, da je treslo. S freakingom bi vse to še potencirali in stopnjevali, česar nam ni potrebno storiti. Dejstvo je, da bomo škodljive, nepopravljive posledice čutili predvsem mi Slovenci na svoji lastni koži, odgovoren pa ne bo nihče kaj šele, da bi nase prevzel krivdo in ustrezne sankcije. Zakon prinaša številne dobre poglavitne rešitve torej ni slab. Najbolj v nebo vpijajoče pa so rešitve oziroma ne rešitve, ki zadevajo zelo populističen in vse vpijajoč freaking. Želimo si zakon, ki bo dober za vse strani na političnem parketu le, da slovenski narod in naša narava, ki je ena sama ne bo preveč utrpela škode. Hvala lepa. Franci Kepa bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. **FRANCI Lep pozdrav, predsedujoči, sekretarjema, kolegice, kolegi! Trenutno je v veljavi Zakon o rudarstvu katerega je dne 14. 7. 2021 posegel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč v gospodarstvu in v turizmu pri omilitvi posledice epidemije Covid-19 z določbami 11. člena na podlagi katerega se ne glede na 50. člen Zakona o rudarstvu 1 veljavnost rudarskih pravic za izkoriščanje, za katera koncesijska razmerja potečejo v letu 2021 ali v letu 2022 lahko na predlog koncesionarja podaljša za 18 mesecev. Vlada je obljubila in tako pripravila novi, boljši Predlog Zakona o rudarstvu, ki se nanaša tudi na upravljanje z mineralnimi surovinami in sicer prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja. Predlagana novela tako odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona, poenostavlja in skrajšuje nekatere postopke. Tisti, ki so nejasno urejeni pa doregulira. Na ta način bodo postopki, ki jih novela ureja jasnejši in preglednejši, nekateri pa tudi bistveno krajši. Z novelo se dopolnjujejo tudi nekatere določbe o inšpekcijskem nadzorstvu in določajo globe za prekrške, za katere so jih inšpektorji do sedaj sicer zaznali niso pa imeli zakonsko predpisane podlage za ukrepanje. V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve: opredelitev nekaterih novih pojmov ter jasna opredelitev takšnih, ki so se lahko različno interpelirali, prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja,

Bolj jasna ureditev nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice. Bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del in opredelitev posebnosti pri izvedbi državnih projektov. Poenostavitev in doregulacija , popolna in trajna opustitev izvajanja rudarskih del. Ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic do izkoriščanja v nekaterih specifičnih primerih. S sprejetjem zakona se pričakuje več pozitivnih učinkov na okolje, dodatno ureditvijo področja nezakonitih rudarskih del se pričakuje zmanjšanje nezakonitih posegov v okolje oziroma v prostor, z dodatno ureditvijo postopkov opustitve izvajanja rudarskih del ter definiranjem različnih vrst sanacij in omejitvami, v zvezi s tem pa se pričakuje izboljšanje stanja na področju sanacije pridelovalnih prostorov po zaključku izkoriščanja mineralnih surovin. S strani koalicije je bilo vloženih še nekaj amandmajev, ki so povsem nomotehnični popravki. Upoštevane pa so bile tudi pripombe Zakonodajno-pravne službe. V poslanski skupini SDS bomo predlog zakona soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Robert Pavšič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. **ROBERT Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Človek lahko pravzaprav samo zavzdihne po tej dolgotrajni sagi prepovedi frackinga, ampak očitno tudi danes še nekateri ne vedo, glasovanju glasovali o popolni prepovedi frackinga, ne pa o obsežnem dravličnem lomljenju, ki je na zadnje izpadlo iz tega zakona, seveda na strašne pritiske opozicijskih poslancev. Je pa tako kot vedno tudi pri tem zakonu prišla na površje v zadnjih dveh letih zelo manifestirana in izkazana praksa, da tudi v še tako dobre rešitve vedno se pritakne kakšna, ki je prav katastrofalna. Kako naj potem odgovoren poslanec, poslanska skupina potrdi tak zakon? Ne gre. Vesel sem, da nam je uspelo tisto najbolj ključno in da smo zaščitili Prekmurje pred škodljivimi rudarskimi posegi, hkrati pa mi je žal, da v zakonu še vedno ostajajo nekatera določila, ki so oziroma bodo lahko škodljiva, ampak so popolnoma v maniri te politike in te vladajoče klike. V Listi Marjana Šarca zakonu ne bomo nasprotovali, nikakor pa ga ne bomo tudi podprli. Pa še eno zadevo je potrebno poudariti in zaželeti človeku, ki ga danes ni več tukaj, to je sekretarju gospodu Košoroku, vso srečo na novem novem delovnem mestu. Do zdaj smo namreč z njim se prerekali, argumentirali in konec koncev tudi uspeli prepovedati ta prekleti fracking. Hvala lepa. Hvala lepa. Željko Cigler bo predstavil stališče poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. hvala za besedo. in spremembah Zakona o rudarstvu, ki ga imajo trenutno v obravnavi, je Vlada v Državni zbor prinesla šele po večkratnem vlaganju identičnega zakona, vsaj kar se tiče prepovedi frackinga s podobnimi rešitvami s strani opozicije. Ni jasno zakaj smo morali tolikokrat vlagati v opoziciji ta zakon da je končno Vlada dojela, da je to zadevo potrebno urediti, ker je to nujno za normalno življenje in razvoj te države za ljudi, ki tukaj živijo, še posebej za del, ki bi bil tu najbolj prizadet in to je Prekmurje to je Petišovci. Mislim, ali je to Vlada storila zaradi pritiska, ki ga je opozicija izvajala in tudi civilna družba ter stroka v Sloveniji, ali pa je bil zakonski predlog, ki ga danes obravnavamo, dejansko na mizo dan mimo Vlade ali pa z blagim pregledom tega in soglasjem tudi pristojnega ministrstva. Kakorkoli že, danes imamo tretje branje in odločanje o končni vsebini tega zakona. Za omenjeni zakon smo imeli tudi splošno razpravo, v kateri smo poslanke in poslanci Levice oziroma

Zakonski predlog ima po besedah predlagateljev več bistvenih ciljev in če bo sprejet, bo zagotovil podlage za enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami, podaljšal bo obstoječe rudarske pravice za izkoriščanje odpravil različne administrativne ovire, pa tudi poenostavil postopke na področju opuščanja izkoriščanja mineralov pri nas, na primer, zapiranje rudnikov. Rešitve, ki bi izpolnile cilje, Vlada vidi v tem, da bi opredelila nekaj novih pojmov. Prepovedala bi – in dosegli smo popolno hidravlično lomljenje oziroma fracking, tudi vlogo Geološkega zavoda Slovenije je opredelila, jasno pa bi uredila nekatera vprašanja v povezavi z ugasnitvijo rudarske pravice, podaljšala bi obstoječe rudarske pravice izkoriščanja v nekaterih specifičnih primerih. Poslanci in poslanke Socialnih demokratov smo izkoristili zakonski predlog, ki smo ga prejeli, tako, da smo ga proučili in tekom obravnave ter razprave prišli do zaključka, da so rešitve, ki so zapisane, ustrezne, niso sporne. Nekaj pa je takšnih, ki jih v prvem branju in do zdaj še, žal, nismo mogli popraviti; jih bomo pač v nadaljnjih obravnavah tega zakona v prihodnjem mandatu dopolnili. V oči najbolj bode podla rešitev, ki govori o popolni prepovedi hidravličnega lomljenja. Socialni demokrati smo mnenja, da je na območju Slovenije treba takšno popolno prepoved frackinga oziroma hidravličnega lomljenja na koncu koncev doseči, izglasovati. In to je tudi ključna rešitev, ki jo ta zakon predlaga, za katero sem že prej rekel, da smo v opoziciji vložili kar nekaj obravnav tega zakona, žal neuspešno, zdaj pa se konec koncev strinjamo vsi poslanci v Državnem zboru s tem. Fracking se je na koncu le prepovedal, a vprašanje oziroma dvom še vedno obstaja, zakaj se tega ni uredilo prej

Ker hidravlično lomljenje je škodljivo, to so v tujini že večkrat pokazali in potrdili. Vse več držav Evrope in sveta takšnega načina pridobivanja mineralnih snovi opušča in prepoveduje. In tem državam se končno pridružuje tudi Slovenija. Veseli nas, da smo končno sprejeli odločitev, da v Sloveniji v celoti prepovemo hidravlično lomljenje ali fracking. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Cigler, je bilo to skupno stališče z Levico ali bo Levica imela svoje stališče? / smeh/ Primož Siter, izvolite. Hvala za besedo. Petkrat smo v Levici v tem mandatu predlagali prepoved frackinga. Petkrat! In petkrat je vladajoča koalicija to prepoved zrušila, dvakrat na odboru in trikrat na plenarni seji Državnega zbora. Argumentacija je na začetku bila, da ne smemo prepovedati frackinga, ker da nas bo potem britanska korporacija tožila na nekem ad hoc mednarodnem tribunalu, kjer bomo izgubili in potem Slovenija morala plačati milijonske odškodnine. Naj raje počakamo na to, da se Britancem koncesija za črpanje plina v Petišovcih počasi izteče, postopki za pridobitev dovoljenj se jim tako ali tako vlečejo in problem se bo rešil sam od sebe. Potem je ta ista vladajoča koalicija izglasovala protikoronski zakon, v katerega je Vlada podtaknila člen o podaljšanju rudarskih koncesij. – 14.25** (Nadaljevanje) nismo seveda odnehali. Še naprej smo vztrajno vedno znova vlagali Zakon o prepovedi frackinga. Potem je neznano kdo po Prekmurju razširjal govorice, da bomo s tem zakonom prepovedali izkoriščenje geotermalne energije, kar je popolna laž, ker smo v zakon jasno zapisali, da prepoved velja izključno za izkoriščanje ogljikovodikov, torej nafte in plina. Na koncu, še nedolgo nazaj, je vladajoča koalicija zrušila naš zakon ker je Vlada pa sedaj pripravila novelo Zakona o rudarstvu, s katero se bo sistemsko onemogočil onemogočil fracking. In še tukaj smo bili priča igricam in slepomišenju, zakon je s prva prepovedal tako imenovani obsežni fracking z zvijačno pogruntavščino fracking pri katerem se v vrtino vtiska tisoč kubičnih metrov ali več vode na fazo lomljenja oziroma tisoč kubičnih metrov ali več vode v celotnem postopku. Skratka, tako imenovana prepoved frackinga je bila sprva nastavljena v zakonu tako, da je bilo dovoljeno vse kar hočejo torej Britanci početi v Petišovcih, torej fracking do 9 tisoč 999 kubikov, da, 10 tisoč en kubik pa ne. Potem so končno dojeli, da je v Državnem zboru za popolno prepoved frackinga bilo 47 glasov, da bo njihova novela zakona o rudarstvu padla, če z amandmajem v celoti ne prepovedo frackinga, bolj ali manj obsežnega, da bo tak amandma, da bomo tak amandma ugledali, je glede na petkratno zavrnitev prepovedi hidravličnega lomljenja podaljšanje koncesij korporacij, ki bi to rada izvajala v Petišovcih in pa to kako je bil nenazadnje zakon o prepovedi frackinga zavrnjen prav na odboru kjer sestava ne odraža večinske podpore, ki jo je tisti zakon pred tem dobil na plenarni seji Državnega zbora, je logično. No, vendarle se je zgodil čudežni amandma, ki končno in dokončno prepoveduje vse inkarnacije zdaj že razvpitega frackinga in to v Levici seveda pozdravljamo. Žal pa žongliranje z dopustno in nedopustni obliko frackinga ni bila edina sporna materija o predlogu zakona. Res je kar pravijo občine, dejansko se zakon bere kot da imajo imetniki rudarskih pravic neko naravno pravico do rudarjenja in je pač treba prilagoditi zakon, da bodo lahko to pravico imeli še naprej. Tukaj imamo še poenostavljanje postopka opustitve rudarjenja, pa to da vloge za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice ne bo več treba priložiti revidiranega projekta sanacije, ker rudarski projekt po katerih je izkoriščal in opustil izkoriščanje zadostujejo, sanacija pa je očitno tretja tretja briga. In še in še. Skratka, prilagajanje zakonodaje imetnikom rudarske pravice namesto, da bi se ti prilagodili zakonodaji, spet neke administrativne razbremenitve, ki da bodo na koncu seveda verjetno spet šle v prid kapitalu ter v škodo narave in ljudi. V Levici se bomo tokrat pri glasovanju vzdržali, zahvaljujoč dokončni prepovedi frackinga, kar pa ne pomeni, da moramo zaradi te težko izborjene zmage, težko izborjene bitke ostati nekritični pri ostalih omejenih slabostih tega zakonskega predloga. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili skladno s prvim odstavkom 140. člena Poslovnika Državnega zbora. V razpravo dajem 10. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Amandam je redakcijske narave. Želi kdo besedo? Ne želi. Zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 12. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljat? Ne želi. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 19. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi tukaj do besedo? Ne. zaključujem razpravo. V razpravo dajem 62.a člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 67. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljati? Tudi ne, zato zaključujem razpravo. Končali smo razpravo o amandmajih o katerih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 6. aprila 2022 oziroma v četrtek, 7. aprila 2022 v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 99. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 6. aprila ob 9. uri. Spočijte se do takrat in lep pozdrav! Hvala